Gospođe i gospodo zastupnice, nastavljamo sa radom. Kao što je najavljeno sad ćemo preć na točku - Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva Pa molim predsjednika Povjerenstva gospodina Sesvečana, izvolite. kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 43. sjednici održanoj 9. lipnja 2011. godine zahtjev Državnog odvjetništva Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, broj OGR. 18/11 od 8. lipnja 2011. godine upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj OGR. 55/11 od 8. lipnja 2011. godine predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za lišenje slobode, određivanja pritvora i istražnog zatvora protiv zastupnika Ivana Čehoka zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela udruživanje za počinjenje kaznenih djela iz članka 333. stavak 1. Kaznenog zakona i zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavak 1. i 4. Kaznenog zakona. Ivan Čehok zastupnik je 6. saziva Hrvatskog sabora, te na temelju članka 76. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, a odluku kojom se odobrava pritvaranje treba donijeti Hrvatski sabor. Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno sa 6 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke: Daje se odobrenje za lišenje slobode i određivanje pritvora i istražnog zatvora protiv zastupnika doktora Ivana Čehoka po zahtjevu Državnog odvjetništva Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, broj OGR. 18/11 od 8. lipnja 2011. godine upućeno putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske broj OG. 53/11 od 8. lipnja 2011. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela iz članka 333. stavak 1. Kaznenog zakona i zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavak 1. i 4. Kaznenog zakona. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Ivan Drmić. Izvolite. Poštovani kolege i kolegice, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Ja sam inače i član Mandatno-imunitetskog povjerenstva. Međutim, zbog žurnosti u sazivanju sjednice ja nisam u roku od nekoliko minuta stigao do početka sjednice, nisam bio nazočan sjednici koja je bila gotova u nekoliko minuta. Osjećam obvezu da kažem u ovom predmetu i svoje mišljenje. Zato sam iskoristio ovu priliku na sjednici Hrvatskog sabora. Svima je već poznato i u materijalima ste vidjeli da je Mandatno-imunitetsko povjerenstvo jednoglasno sa 6 glasova koliko je nazočno bilo zastupnika toj sjednici donijelo odluku da usvoji sve zahtjeve, odnosno prijedloge USKOK-a, odnosno Državnog odvjetništva. Ja ne bih previše ulazio u predmet, jer on tek danas postaje predmet u fazi istrage i svi znamo da je po zakonu sve informacije koje se odvijaju u istrazi su tajne pa isto tako i one informacije koje smo mi u materijalima dobili na klupe posebno članovi Mandatno-imunitetskog povjerenstva. Te materijale sam ja podigao i pročitao. Znači, slažem se sa jednom odlukom da se skine Čehoku da bi institucije mogle odraditi svoj posao, da bi se istraga mogla izvršiti bez ometanja, a on će svoju nevinost, na žalost to je u ovoj državi tako se kaže, morati dokazivati pred sudom. Međutim, unutar tog zahtjeva nije samo stigao zahtjev za odobrenje za pokretanje istrage protiv kolege Čehoka. Unutar materijala nalazi se i zahtjev za lišenje slobode i za određivanje istražnog zatvora. E to je onaj dio tog zahtjeva s kojim se ja osobno, a i kolege iz mog kluba ne možemo nikako složiti. Činjenica je isto da u tom zahtjevu piše da se pritvor treba odrediti po dvije točke. Prva točka je utjecaj na svjedoke tijekom istrage. Druga točka je još banalnija opasnost od ponavljanja djela. Ja nisam pravnik, ali meni ova obrazloženja po ove dvije točke se čine vrlo smiješnima, a pogotovo ova druga opasnost od ponavljanja djela. Svi vi dobro znate što se nalazi u istražnom zahtjevu. Jer sve to što se nalazi kao obrazloženje u istražnom zahtjevu čitali smo u hrvatskim medijima već unazad godinu dana. Isto tako ih je čitao i kolega Čehok. Isto tako su mogući svjedoci čitali te novine. I on da je htio utjecati na svjedoke ne bi sigurno čekao današnji dan da se otvori istraga. Napravio bi to prošle godine u ljeto, u devetom, desetom mjesecu, prvom, drugom pa čak i u četvrtom, petom mjesecu koji su ispred nas. Ja bih apelirao na vas kao zastupnike. Sa nekolicinom sam razgovarao na hodniku i vrlo često kao i inače čujem jednu priču vani po hodnicima gdje zastupnici izražavaju svoje neslaganje sa nekim odlukama, a da bi na samoj sjednici glasovali drugačije zbog stranačke stege. Ja pretpostavljam da je to. Koji je razlog za pritvaranje gospodina Čehoka ja ga ne vidim u ovom obrazloženju. Da li je to u želji da se pokaže da je ova država pravna država što ja ne osporavam. Istraga neka ide svojim tijekom i neka se na sudu sazna prava istina. Ili je razlog da bi se pred poglavlje 23. zatvaranje poglavlja 23. još jednim uhićenjem pokazalo da mi dobro radimo ovdje, da je naše pravosuđe neovisno i da se svim silama borimo protiv korupcije. Ako je to razlog što ja osnovano sumnjam da je, ja ne mogu prihvatiti da ovdje podignem svoju ruku jer morate shvatiti da ovdje ovom odlukom odlučujemo o nečijoj sudbini. To je sudbina kolege Čehoka i njegove obitelji. Da li je on kriv ili nije još jednom kažem neka se bori na sudu da bi dokazao i on i Državno odvjetništvo, pa ćemo vidjeti za godinu ili dvije kada taj proces završi da li je bilo osnova za njegov progon ili ne. Ali sam protiv toga da u ovoj državi vlada zakon linča, da se šest puta ili 60 puta nešto napiše u novinama, a da nakon toga mi jedno jutro dođemo ovdje i onda veliki skandal. Državno odvjetništvo je nešto otkrilo! Pa nije to otkrilo Državno odvjetništvo. Prije godinu dana je to sve bilo u novinama. Što se čekalo do sada? Još jednom kažem, ako je mislio utjecati na svjedoke to je već odradio prije šest i više mjeseci i nema potrebe to sad sprječavati, a da ne govorim o ovome, opasnosti od ponavljanja djela ne želim ni spominjati. To je više nego smiješno. Ja bih vas molio još jednom vi ste odgovorni tu bez obzira što u Hrvatskoj postoje tri stupa vlasti, da se spriječi da ova država postane policijska država. Kako se 20 godina u ovoj državi kralo i štiti lopovluk ne treba sada ni raditi to da se diže hajka, da se ljudi zatvaraju na dva novinska članka ili zato što se nekome prohtije bilo u zemlji ili u inozemstvu. Ja ću biti protiv kao i moje kolege iz HDSSB-a za pritvor, glasovat ćemo da se istraga nesmetano odvija, a da se kolega Čehok bez obzira što je član vladajuće koalicije brani sa slobode. Hvala vam lijepo. Ima li interesa još za raspravu? Nema. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo u 16,00 sati pa vas molim klubove itd., jel' da organiziraju nazočnost zastupnica i zastupnika